Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre, nastavljamo sa radom.Reč ima Dušica Stojković.Izvolite, gospođo Stojković. **Dušica Stojković** Zahvaljujem, gospodine Marinkoviću.Uvaženi ministre Antiću, sa saradnicima, drage kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, pojava da neko živi na visokoj nozi i da vidno gomila imovinu, a da nema poznate izvore prihoda, oduvek je intrigirala poštene građane Srbije, koji žive od svoga rada i koji pošteno zarađuju. Nekako oči javnosti su uvek bile uprte ka nosiocima javnih funkcija u ovoj zemlji.Sada bih rekla da posle gotovo dve decenije, posle 20 godina svakojakih obećanja, konačno je na dnevnom redu u Narodnoj skupštini Republike Srbije Zakon o poreklu imovine. Sećam se obećanja dosovog režima, znači režima Demokratske opozicije Srbije, koji su pre 5. oktobra obećavali građanima Srbije da će usvojiti zakon i da će usvojiti Zakon o poreklu imovine, a to nisu učinili.U Srbiji gotovo da nema političke partije ili grupe građana koja se barem deklarativno nije zalagala za donošenje jednog ovakvog važnog zakona. Iako su se opozicione stranke u Srbiji deklarativno zalagale za donošenje, one su ipak odlučile, a to najbolje znaju predstavnici Ministarstva pravde, oni se nisu uključili u javnu debatu, u javnu raspravu koju je pokrenulo ovo ministarstvo i za sedam meseci ukupno je stiglo svega pet predloga, odnosno sugestija i opozicione partije u Republici Srbiji su 2019. godine odlučile da ne učestvuju u donošenju jednog ovakvog zakona.Znači, bila su ima puna usta zašto nije donet zakon, a kada je trebalo da se uključe u sam tekst zakona, oni su odbili da se uključe. Verovatno nijedan zakon ne može da se pohvali tako dugotrajnim stažom, interesovanjem srpskih medija, kao što je ovaj zakon o ispitivanju porekla imovine. Dug staž u medijima, rekla bih, bez ikakvog rezultata, svi su obećavali, ali ga niko nije do sada doneo.Tek dolaskom SNS na vlast, mi ispunjavamo data obećanja građanima Srbije u svom ekspozeu premijer je 2016. godine naveo usvajanje jednog ovakvog važnog zakona i nakon sprovedene javne rasprave, Srbija konačno dobija zakon, rekla bih zakon protiv lopova, protiv enormnog bogaćenja na grbači naroda, protiv enormnog bogaćenja i sticanja imovine protivno protivno zakonom.Da nam se ne bi desilo da neko uveća prihod od svojih firmi, kako je to učinio Dragan Đilas, gde je prijavio prihod od svojih firmi od 619 miliona evra, isti dotični gospodin je imao 25 miliona evra u nekretninama, u stanovima, poslovnim objektima, garažama i kućama, a da je ovakav zakon postojao to se ne bi desilo i on bi odavno bio uhapšen. Sada će se takva imovina Ispitivanje će vršiti posebna poreska jedinica Poreske uprave za sva fizička pravna lica i državni organi će biti u obavezi da dostave sva neophodna dokumenta i sve neophodne tražene podatke.Ovoj posebnoj proveri podleže i imovina pojedinaca, ukoliko se tokom tri uzastopne godine poveća za 150.000 evra, preko onoga što je vidljivo u prijavljenim prihodima. tzv. Kazna, plaćanje posebnog poreza od 75%.Kada se utvrdi uvećanje imovine, bez dokazanog prihoda, određuje se porez od 75% i građani će možda reći da je opravdano oduzeti ono što je nepravedno stečeno i da je ova mera opravdana i da da je konačno pravda u Srbiji ovim zakonom i zadovoljena.Osnovna prednost zakona je to tzv. unakrsno preispitivanje imovine. Takođe se u postupku utvrđivanja imovine, njene vrednosti i porekla, utvrđuje i da postoji osnovana sumnja da je izvršeno krivično delo. Jedinica poreske uprave je tada u obavezi da obavesti sve nadležne institucije u ovoj zemlji, i tužilaštvo i druge nadležne organe i policiju koji će nakon toga preuzeti sve neophodne aktivnosti.Takođe jedinica poreske uprave utvrđuje poreklo imovine, vrši uvid u podatke iskazane u poreskim prijavama, poreskim bilansima, sve ono što je neophodno za jedno uspešno vođenje

Srbiji.Takođe, pri utvrđivanju vrednosti imovine, u obzir se uzima celokupna imovina fizičkog lica i teret dokazivanja je sada upravo na tom fizičkom licu. Ono treba da dokaže da je na zakonit način steklo imovinu. Takođe Zakon o poreklu imovine koristi metod da se utvrdi nezakonito stečena imovina imovina i oporezuje se velikom poreskom stopom. Ovaj zakon plod rada dva ministarstva, Ministarstva pravde i Ministarstva finansija i rekla bih da je to jako važan i jak antikorupcijski mehanizam koji nam je nedostajao u našem pravnom sistemu.Usvajanjem ovog zakona šalje se jasna poruka za sve oni koji su nelegalno sticali imovinu kroz razne sumnjive poslove i mahinacije, da je teret dokazivanja na njima da dokažu na koji način su stekli imovinu ili će im biti oduzeta.Ovaj zakon pojačava i tržišnu utakmicu, on doprinosi izgradnju tržišne privrede, ali i stimuliše plaćanje poreza fizičkih i pravnih lica, jer će one sada dodatno imati motiv da plate porez i na taj način dokažu da na legalan način raspolažu svojom imovinom. Ponavljam reč je o jednom jakom antikoruptivnom mehanizmu. Vi sada u Srbiji nećete imati građane koji su nedodirljivi. Svi građani će biti kada je reč o proveri imovine.Nelegalno bogatstvo, pravni sistem je pokazao da se može steći na različite načine, krađom, otimačinom, uzurpacijom, ratnim profiterstvom, finansijskim malverzacijama na osnovu monopolskog položaja, neplaćenim dažbinama, izbegavanjem plaćanja poreza i taksi, nelegalnom trgovinom i drugim kriminalnim radnjama. pojave sprečile neophodno je da usvojimo Zakon o poreklu imovine i Zakon o posebnom porezu kako bi bilo moguće da se oduzme nelegalno stečena imovina.Usvajanjem zakona ćemo omogućiti efikasnu i brzu promenu i na taj način će biti zaustavljena i onemogućena korupcija u Republici Srbiji.Na kraju, usvajanjem zakona će biti zadovoljena, rekla bih, jedna od najznačajnijih vrednosti u našem društvu, a to je zadovoljenje pravde, jer će na udaru biti svi oni koji imaju višemilionske uloge, višemilionsku imovinu stečenu na nezakonit način.Pozivam sve svoje kolege narodne poslanike da u danu za glasanje podrže ovaj jako Hvala, koleginice Stojković.Reč ima narodni poslanik Srbislav Filipović.Izvolite, gospodine Filipoviću. Hvala, predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, građani Srbije koji pratite televizijski prenos sednice Narodne skupštine Republike Srbije, veliki je ovo dan za Srbiju, veliki je ovo dan za nas narodne poslanike, veliki je ovo dan i za SNS, veliki je ovo dan i za reči i sva ona obećanja koja smo davali građanima Srbije, a pre svega predsednik naše stranke, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, pogotovo na tu temu da će jednog dana u Srbiji biti donesen Zakon o poreklu imovine, da će se u Srbiji jednog dana znati ko, kako, sa kojim parama, čijim radom, kakvim radom je stekao skupocene vile, skupocene automobile, ko i kako stiče novac, ko kako zarađuje, desetine stanova, odakle 619 miliona Draganu Đilasu, odakle nadimak „derikoža“, onom Boži Đeliću? Pa nije slučajno narod nekome dao nadimak „derikoža“, niti će slučajno bilo kome takve nadimke dodeljivati.Lepo je Demokrat rekao da ljudi dele sudbinu pčela tako što gomilaju kao da će večno živeti. Tako i Dragan Đilas i svi kriminalci, lopovi oko njega su za vreme 12 godina svoje vlasti samo gomilali kao da će život trajati, tj. njihova vlast trajati beskonačno. Oni su o tome naravno, sanjali. Svaki san jednom doživi svoj kraj i svoj krah, a često kada ljudi imaju tako velike, prljave snove kakve su imali, kakve imaju danas Dragan Đilas i njegovi prevaranti, hohštapleri, kada se probude iz tog sna to bude obično veoma bolno.To je bilo bolno za njih na prošlim izborima kada, recimo, žuto tajkunsko preduzeće cenzus nije prešlo u gradu Beogradu, kada su prošli kako su prošli na prethodnim izborima, od predsedničkih, parlamentarnih, pokrajinskih i svih ostalih.Političari na izborima prolaze onako kako se prema narodu ophode. Ako se ophode bahato, bezobzirno, ako kradu i ako otimaju onda kada narod to oseti na svojoj koži, oni dobiju šut kartu iz Skupštine Srbije, pokrajinskog i lokalnih parlamenata. Tako će svako prolaziti ko bude radio kako je radio Đilas i ostali lopovi koji su činili vlast od 2000. godine do 2012. godine.Kada nam neko kaže da se obogatio napornim radom, a to obično govori Dragan Đilas, onda možemo da ga pitamo - čijim se radom obogatio? Obogatio se radom svih čestitih i poštenih ljudi u gradu Beogradu i u Srbiji. Obogatio se tako što smo mi i svi ostali građani Srbije bili siromašniji iz meseca u mesec, iz godine u godinu, te vlasti koja pljačkala i otimala po Srbiji, i stalno govorili o tome kako treba proveravati imovinu nekih tajkuna, nekih bogatih ljudi, kako treba ispitati kako je neko nešto stekao. Nikada se ni jedna vlast, podsećam vas, pre SNS nije usudila da tako duboko zagrebe ka tajkunima, da uhapsi nekog tajkuna, da zapleni imovinu, da ispita poreklo imovine, da donese u krajnjem slučaju ovaj Zakon o poreklu imovine kojim će se znati ko i kako raspolaže sa novcem i kako je do svoje imovine stekao.To je ključno, rekao bih, u narednim godinama za poverenje između političara i naroda, da narod vidi kroz taj način, da kažem, održavanje obećanja time što smo rekli da će se znati odakle vila, odakle automobil, odakle milioni na računima, da se zna - stekao si nelegalno, ideš u zatvor, odgovaraš, platiš državi, vratiš oteto narodu. Ukoliko si stekao legalno, svaka ti čast majstore, država će to podržati, zapošljavaj ljude, podiži plate i država to podržava i uvek je podržavala i podržavaće. Ukoliko otimaš od ljudi nemoj ništa dobro da očekuješ, očekuj samo reakciju države i to najčvršću, najrigorozniju moguću tako što ćeš da platiš kaznu i novčanu i zatvorsku kaznu, ali i političku kaznu za sebe i za svoju stranku time što nećeš imati poverenje građana i nećeš imati priliku da opet zasedneš na vlasti i da otimaš od ljudi novac.Za kraju ću vam reći jednu latinsku poslovicu, Latini su bili pametni ljudi i rekli su - bogatstvo menja karakter, ali retko kad na bolje. To se najbolje vidi u slučaju Dragana Đilasa i članova DS. Hvala, gospodine Filipoviću.Reč ima narodni poslanik Bojan Torbica.Izvolite. **Bojan Torbica** Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, cenjene kolege narodni poslanici, danas se pred nama nalazi Predlog zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu čiji je osnovni cilj unapređenje efikasnosti poreskog sistema i sprečavanja zloupotreba čiji je rezultat posedovanje imovine od strane fizičkih lica koja se ne može opravdati zakonitim prihodima tog lica.Svi smo bili svedoci užasnog perioda koji je Srbija preživljavala od 2000. do 2012. godine kada su tokom vladavine dosovskog režima država Srbija i njeni građani siromašili, a tajkuni i najviši funkcioneri tadašnjeg režima se bezobzirno bogatili. Mnogo je nepravde tokom vladavine DOS-a pretrpela Srbija i mnogo su nepravde pretrpeli građani, nepravde koju aktuelna vlast na svim nivoima od lokalnog do republičkoj već punih osam godina ispravlja.Kada govorimo o samom zakonu, jedna od pozitivnih stvari vezanih za ovaj zakon jeste činjenica da se njim konkretizuje i usmerava socijalni cilj oporezivanja, da se umanje razlike u materijalnom i socijalnom položaju poreskih obveznika i to pre svega između poreskih obveznika čija imovina je u skladu sa prihodima koje ostvaruju i onih kod kojih postoji nesrazmera.Naravno da se predložena zakonska rešenja odnose na sve građane, s tim što će se na udaru zakonskih rešenja naći pre svega oni čija je imovina stečena nezakonito, koruptivnim koruptivnim aktivnostima koji će na taj način potpasti pod režim posebnog oporezivanja.Osnov predloga ovog zakonskog rešenja čini unakrsna provera imovine. Radi se o posebnom poreskom postupku koji će sprovoditi poreska uprava, odnosno posebna jedinica Poreske uprave koja će biti sastavljena od timova stručnjaka među kojima će biti predstavnici MUP-a, Narodne banke Srbije, Uprave za sprečavanje pranja novca, Agencije za sprečavanje korupcije i niza drugih institucija koje će pomoći što boljoj primeni zakona.Posebna zakona.Posebna jedinica Poreske uprave će utvrđivati imovinu i uvećanje imovine fizičkog lica, kao i poseban porez na uvećanje imovine za koju fizičko lice ne može da dokaže da je steklo na zakonit način. Znači, na udaru zakona će se naći svi oni kod kojih je razlika između imovine i prihoda veća od 150 hiljada evra u slučajevima u kojima je u tri uzastopne godine primenjeno uvećanje prihoda. će da važi samo u slučajevima u kojima ne postoji indicije da se radi o imovini stečenoj izvršenjem krivičnog dela, pošto će tamo gde takve indicije, Poreska uprava obaveštavati policiju i tužilaštvo koje će utvrđivati krivičnu odgovornost.Na meti unakrsne provere će biti apsolutno celokupna imovina pojedinca, naročito nekretnine, udelu u pravnim licima, motorna vozila, plovni objekti i vazduhoplovi, štedni ulozi, gotov novac.Teret dokazivanja uvećanja te imovine u odnosu na prijavljene prihode fizičkog lica biće na Poreskoj upravi, a na fizičkom licu biće teret dokazivanja da je na zakonit način steklo imovinu u delu u kom uvećanje njegove imovine na osnovu rezultata provere ne bude u skladu sa prijavljenim prihodima.Uvereni da će ovaj zakon u značajnoj meri sprečiti dalje nezakonito bogaćenje pojedinaca, ali i u značajnoj meri ispraviti postojeće nepravde, poslanička grupa Pokreta socijalista, Narodne seljačke stranke i Ujedinjene seljačke stranke i u danu za glasanje će podržati kako ovaj, tako i ostale predložene zakone. Zahvaljujem. Hvala, gospodine Torbica.Reč ima Ljiljana Malušić.Izvolite, gospođo Malušić. **Ljiljana Malušić** Hvala, predsedavajući.Uvaženi ministre sa saradnicima iz Ministarstva, dame i gospodo poslanici, danas je pred nama Predlog zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu.Naime, porezu.Naime, vrlo je hrabro danas na dnevnom redu da diskutujemo o ovom zakonu, iz prostog razloga što će biti puno zameranja, postoji dosta tajkuna ili onih bogataša koji neće da plaćaju porez. Meni je nezamislivo da neko u ovoj državi, devastiranoj do 2012. godine, ne plaća porez. Ne plaća porez, pazite, čovek poseduje ne znam šta na ovom belom svetu i neće da plati porez. Pa, kako neće da plati porez? Taj porez direktno ide u budžet, tako se puni budžet, akcize, porez, donacije, a iz budžeta se grade vrtići, grade se škole, infrastrukture i sve ostalo, sramotno je to.Godine 2012, kada je SNS došla na vlast, mislim na republički nivo, pobedila je ona 2010. godine na lokalnim izborima i na Voždovcu i u Zemunu i na ostalim opštinama, a što se tiče republičkog nivoa žestoko smo krenuli da se borimo protiv korupcije, doneli smo masu zakona, bilo je izmena i dopuna zakona i to je jako dobro. Zašto? Pa zato što imamo odgovornost prema ovim ljudima, i niko nije pošteđen. Na primer, u 2019. godini doneli smo 584 pravosnažno osuđujuće presude, što je dobro, između ostalog, tu ima funkcionera, i treba da bude tako, pa tako se radi. Kako ćemo da iskorenimo korupciju?Kaže, gospodin Dragan Đilas, jedan od velikih tajkuna, on za sebe kaže da nije tajkun, naprotiv, kakav je on tajkun, on je samo jedan običan čovek koji poseduje 619.000.000 evra. Pa bih ja upitala – kako je moguće da on poseduje 619.000.000 evra, od toga samo o nekretninama 25.000.000 evra, ali idemo redom.Na Đilasove tvrdnje da nije tajkun, da se nije enormno obogatio upravo koristeći politički uticaj, a znamo da je Đilas 2007. godine prijavio samo ženinu kuću na Dedinju

i tako redom. Ali to on prijavljuje.Istina je nešto drugačija. Istina je da samo u nekretninama ima 25.000.000 evra, pa ću ja da krenem redom, ali ne ja kao Ljiljana Malušić, ne daj bože, nego podaci iz APR-a, kao i Agencije KRIK, da se zna, KRIK je mreža za istraživanje kriminala i korupcije.Idemo redom. Lokacija Vračar-Beograd, gospodin Dragan Đilas – jedan stan od 90 kvadrata, 200.000 evra. Idemo dalje. Đilas poseduje i dupleks u potkrovlju zgrade u blizini Hrama Svetog Save – 185 kvadrata, 450.000 evra.Molim vas da me ne prekidate, ja nikada nikoga ne prekidam, pa posle možemo da polemišemo, prosto da me ne dekoncentrišete.Dalje,

Dvosoban stan kod Studentskog trga u Dobračinoj ulici Đilasova kompanija „Multikom grup“ kupila je avgustu 2014. godine za 120.000 evra.Idemo dalje, Stari grad-Beograd, ja vas upozoravam, biće mi potrebno sat vremena za sve ovo što ima, ja zaista neću da govorim sat vremena, negde ću na trećini da prestanem, pa ćemo po amandmanima da pričamo i dalje o njemu, „Multikom grup“ u julu 2014. godine – stan 55 metara kvadratnih, 116.000 evra.

Pa onda, Đilasova firma je jednosoban stan kod Hrama Svetog Save kupila za 67.000 evra u julu 2014. godine. Onda Majdanpek – 48 kvadratnih metara, 16.500 evra.I tako, draga gospodo, ovo je materijal, ja ću pričati i dalje o tome, zato mi danas raspravljamo o ovom zakonu. Bilo, ne ponovilo se. Znate zašto je mogao da radi ovo, ne samo on, nego svi ljudi koji Republici Srbiji ne plaćaju porez i enormno su se obogatili? Pa zato što su donosili upravo zakone da bi njima odgovarali.Hvala na pažnji.

ministre, kolege poslanici, građani Srbije, ja sam Milija Miletić, dolazim iz Svrljiga, to je najlepša opština u Srbiji koja se nalazi pored grada Niša, to je najlepši grad u Srbiji. Inače sam u Skupštini Srbije izabran sa liste Srpska napredna stranka-Aleksandar Vučić i predstavljam Ujedinjenu seljačku stranku.Kao i do sada, govoriću o svim onim problemima, svim onim stvarima koje se tiču malih sredina, ali ovaj zakon o kome sada govorimo je zakon koji je trebalo da se donese mnogo ranije. To je zakon koji je trebalo da reši sve one nedoumice onih koji su 2000. godine došli na vlast i „oslobodili“ i „oslobodili“ sve nas od onih društvenih firmi, od onih preduzeća koja su u to vreme radila, koja su radila za vreme bombardovanja, za vreme rata, oni su 2000. godine došli i sve to uništili na najgori način. Posle njih ostala je katastrofa, posle njih dosta je od njih bilo bogatih ljudi. To je ono o čemu su govorili, o tome je govorio jutros i gospodin Šešelj, govorili su o svim onim negativnim stvarima onih koji su uništili našu zemlju posle 2000. godine. Baš sada, ovog puta, ovaj zakon dolazi na dnevni red, Predlog zakona o poreklu imovine, jer treba da znamo ko ima i odakle mu.Od 2004. godine sam u politici u jednoj maloj opštini i sredini, gde sam na svoje ime i prezime izlazio uvek, do današnjeg dana. Evo, ja sam spreman da budem prvi ko želi da se sve ovo proveri od 2004. godine do današnjeg dana, da se proveri sve ono šta sam imao kada sam došao na mesto zamenika predsednika opštine, pa sa mesta predsednika opštine, pa sada u dva mandata narodnog poslanika. Želim da se provere sve one nekretnine o kojima govore ti koji su opljačkali našu zemlju, želim da se vide sve one stvari koje sam imao kada sam bio imao kada sam bio veterinarski tehničar na terenu, da se vidi šta ima sada moja porodica i moja kuća.Na ovaj način kada govorim, to govorim iz srca, siguran sam u sebe, u svoju porodicu, zato što smo pošteni ljudi, poštena porodica i kao čovek želim da budem prvi kome će to sve da se proveri, šta sam imao kada sam došao na neku funkciju do današnjeg dana, da se vidi otac, da se vidi moja majka, da se vidi moja sestra, moja žena, moj sin, moja porodica celokupna i svi oni koji su sa mnom i koji me znaju. To je ponašanje jednog čoveka koji se bavi politikom, sa željom da se obezbede bolji uslovi života za ljude koji žive na selu, žive od sela, da se da podrška našoj poljoprivredi, da se da podrška razvoju jugoistoka Srbije.Želim svojim primerom da pokažem kako treba da se bavimo politikom, a ne da govorimo ovde da neko ima avione, kamione za vreme mandata od nekoliko godina. Da li je to Dragan Đilas, da li neko drugi, nije bitno. Bitno je sutra da svi oni koji su se obogatili na način koji nije u skladu sa zakonom za to moraju da odgovaraju, a ne na štetu građana, ne na štetu malih sredina, ne na štetu malih opština.Znači, treba da se odgovara, sada ovog trenutka imamo mogućnost i ja ću kao narodni poslanik i predsednik Ujedinjene seljačke stranke glasati za Predlog ovog zakona, jer želim da se provere svi oni koji su bili na izborima, dobili funkcije, dobili poverenje naroda, a sada su izašli kao bogati ljudi. **Vladimir Marinković** Hvala, gospodine Miletiću.Sada reč ima Nataša Mihailović Vacić.Izvolite, gospođo Mihailović Vacić. Obećanja o donošenju zakona o poreklu imovine slušamo već više od dve decenije. Dobro je što je konačno pred narodnim poslanicima, i to ne samo kao dopuna, već postojećim zakonskim aktima koji regulišu tu oblast i do sada, nego donosimo poseban zakon koji utvrđuje pitanja porekla imovine i propisuje poseban porez.Želim odmah da kažem, jer je u javnosti bilo dosta polemike i kritika da će ovaj zakon biti selektivan i da će se primenjivati na politički nepodobne i na političke protivnike, apsolutno ta vrsta zamerke ne stoji. Zakon o poreklu imovine o kojem danas raspravljamo odnosi se apsolutno na sve poreske obveznike, na sve građane Srbije koji plaćaju porez. Nije selektivan, godinama, tačnije decenijama unazad slušamo o ovom zakonu kao o pravnom aktu koji je pod znacima navoda u završnoj fazi, ali nažalost do danas nikada ranije nije došao u Skupštinu, niti se našao u skupštinskoj proceduri, ni pred narodnim poslanicima.Svako dakle, ko se obogatio nakon 2007. godine i to na nezakonit način uvećao svoju imovinu moraće da dokaže poreklo, odnosno način sticanja imovine, dok će dok će teret, odnosno odgovornost za dokazivanje uvećanja imovine pasti na poresku upravu.Bilo je takođe i polemika u javnosti o tome da li je trebalo doneti poseban zakon i rešiti to pitanje ili unaprediti postojeći Zakon o poreskom postupku. Trebalo je doneti poseban zakon zato što nam je kao društvu neophodna nulta tolerancija za korupciju. Verujem da će ovaj zakon biti jedan korak napred u borbi protiv korupcije. Neću pominjati posebno sve one članove i tačke i sva predviđena unapređenja i već postojećih akata koji će se takođe primenjivati uz ovaj zakon, o tome su govorile i moje kolege. Bez sumnje ovaj zakon nam je bio više nego potreban i SDPS će svakako u danu za glasanje

kako će doneti zakon o utvrđivanju porekla imovine. Nakon osam godina dočekasmo konačno da to uđe u proceduru, ne bih rekao zakon, jer ima čitavih 29 članova, stao je na jedno tri lista papira, možda je bolje reći zakončić o utvrđivanju porekla imovine. Ako je vama ekspertima iz SNS trebalo osam godina da napišete 29 članova ja se pitam koliko će vam vremena trebati da primenite ovaj zakon i on da bilo kakve rezultate.Prvo što me zanima, pošto ste dosta govorili tokom obrazloženja o Đilasovih 619 miliona evra, o Šolaku, o Miškoviću, o tajkunima, da li je to konačno zakon kojim ćete vi oduzeti Đilasu, Šolaku tih 619 miliona evra koje su oni uzeli i oteli? Da li se ovaj zakon odnosi na Miškovića i koja je vaša procena koliko će to država prihodovati od njega kada se ovaj zakon primeni?Drugo, veoma zanimljivo pitanje je to, da li se ovaj zakon odnosi na kupljene diplome? Dakle, da mi predlagač pojasni, u skladu sa zakonom, da li će kupljene diplome moći da se smatraju imovinom i to nezakonito stečenom imovinom? Znate, kad neko ide pa završi fakultet, diploma je diploma, ali ako je kupi za 500, za 1000 ili koliko već evra, to vi bolje znate koji ste kupovali diplome, onda postoji osnove da se ta diploma smatra imovinskim pravom, da vidimo da li ćete oduzimati možda 75% diplome od ovih vaših eksperata koji ne postupe u skladu sa savetom predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je rekao – braćo naprednjaci, cepajte na vreme diplome, nemojte da dođete pod udar zakona i proveru, nego ako pocepate na vreme onda kao da ništa nije bilo. Ja ne pitam za sebe, pitam za sve vaše Nikoliće, za sve vaše Markoviće, Arsiće, itd, koji su pribavljali diplome znate i sami mi imamo ministra na primer jednog, govorim o Zorani Mihajlović koja je samo jednom prilikom, tokom jedne kupovine u Njujorku potrošila više od 10 hiljada evra na donji veš. E sad, da li ćete brojati gaće ministrima i znate kada neko troši enormne svote novca mogu se trošiti na različite stvari i na putovanja i na donji veš i na mnoge druge stvari, na večere. Znate, isti taj ministar, ona je slavila u Hajatu, koliko se sećam sa američkim ambasadorom. Znate, to pokazuje da neko ko troši mnogo više onoga što zarađuje, a ona po imovinskoj karti ne zarađuje ništa, jer ne prima ni dinara od Vlade Republike Srbije, jedino na Megatrendu zarađuje, ali je problem što i ona i dalje troši, a Megatrend odavno ne ne isplaćuje platu..Treće, vi već imate izbegavanje plaćanja poreza kao krivično delo i to krivično delo gde za znatno manje sume zaprećena znatno veća kazna, ne samo novčana, nego i zatvorska. Da li vi ovim zakonom praktično olakšavate lopovima? Da li vi oslobađate lopove, tajkune, kriminalce, one koji ne plaćaju porez? Vi ih abolirate i praktično propisujete znatno slabiju sankciju od one koje već postoji u Krivičnom zakonu.Još jedan veliki problem je što je ovo stvaranje sistemskog osnova za korupciju. Kada date vi jednoj grupi ljudi koja će biti u toj jedinici poreske uprave da oni procenjuju kako će i koga će uzimati u obradu i gde će im se učiniti verovatnim, to je zakonska formulacija da postoji enormno i nezakonito uvećanje imovine, taj ima slobode da pozove nekoga pa da kaže, slušaj prijatelju, umesto 75% sutra, možeš danas da platiš 20%, 30%, 40%. To ti je dosta povoljnije, pa da mi procenimo da nije verovatno, da je došlo do uvećanja imovine. Mnogo toga postoji.Znači, pitanje je na koga je tačno uperen ovaj zakon. Meni se čini da nijedan tajkun ovde neće odgovarati. Možda par kafanskih pevaljki koje otpevaju na pogrešnom predizbornom skupu neku pesmu, ali ništa ozbiljno. To je potpuno sigurno. Dobro bi bilo da kažete koliko očekujete ljudi da bude procesuirano po ovom zakonu i da vidimo koliko će to Republika Srbija prihodovati na osnovu, budžet Republike Srbije na osnovu primene ovog zakona.U proceni finansijskih sredstava za sprovođenje ovog zakona ja sam očekivao da ćete vi reći očekujemo u prvoj godini da se naplati na primer pedeset miliona evra, u drugoj sto, u trećoj trista i da ćete vi ozbiljno taj posao prihvatiti. Međutim, umesto prihoda u budžet vi planirate samo rashode budžeta na osnovu primene ovog zakona.

Ukupno, gospodo draga, za primenu zakona u prve tri godine, 344 miliona i 900 hiljada dinara, ili tri miliona evra. Tri miliona evra iz džepova građana Srbije umesto iz čepova tajkuna, a u budžet Republike Srbije.Što se tiče toga kada kreće primena zakona, pa vi ni tu, gospodo, apsolutno ne žurite. Podzakonski akti će, kažu, biti doneti za šest meseci, a rukovodilac jedinice poreske uprave i ljudi za vezu, u skladu sa ovim zakonom, će biti imenovani za devet meseci, dakle krajem ove godine što znači da to može početi da funkcioniše

bi građani čuli kako, evo već za prvu godinu planirate nabavku softvera u iznosu ni manje ni više nego 36.000.000 dinara, više od 300.000 evra za softver koji će vam omogućiti ne znam šta.Dakle, ovo nije zakon da se pare vrate u džepove građana Srbije i u budžet Republike Srbije. Ovo je opet zakon da vi profitirate, da profitiraju ljudi bliski režimu, da profitiraju vaše firme.Dakle, pazite, vi ste već 300.000 evra za softver… Što, nema dovoljno pameti u Srbiji? Jel to oslanjanje na domaće stručnjake? Da li će pod udar ovog zakona pasti, na primer, firma žene koja je do juče bila državni sekretar pa posle dve godine njena privatna firma počela da obezbeđuje zgrade MUP-a? Mi smo jedina država na planeti gde privatno obezbeđenje i privatne firme obezbeđuju zgrade MUP-a i to za više novca nego što je to bilo plaćano samim policajcima.I vi očekujete da vam neko poveruje da se vi iskreno borite protiv korupcije?Konačno, korupcije?Konačno, evo, ja sam očekivao da će se gospodin Antić malo pre javiti, maločas vi ste žestoko kritikovali Đilasa kako je lopov, ukrao 619.000.000 evra, pa, evo, Aleksandar Antić mu je bio desna ruka četiri godine. Ili duže Ili duže nešto, gospodine Antiću?Dakle, da čujemo šta je on radio dok je Đilas krao, da li je on držao sveću, šta je radio, dajte da čujemo malo više o tom odnosu.

Nema veze, pocepaću, poslušaću gospodina Šarovića, pocepaću sve svoje diplome, ali građani Srbije treba da znaju da je jedini čovek trenutno u Srbiji

jedini čovek kome je na sudu dokazano da je falsifikovao diplomu, ako se ne varam, Fakulteta za fiziku Univerziteta Lomonosov u Moskvi.Ja u Moskvi.Ja ću da iscepam sve svoje diplome, samo se najpre pogledajte u ogledalo, pa za ono za šta optužujete druge, malo se zapitajte šta vi mislim da se ovde radi o apsolutnom nepoznavanju onoga što piše u Predlogu zakona. Nije suština ovde da se oduzima imovina. Ovde je suština u tome da država hoće da utvrdi kako imaš ogromnu imovinu, a prihodi su ti skromni, odnosno nedovoljni da bi tu imovinu stekao na zakonit način.Ako država utvrdi nesrazmeru između imovine i prihoda koje si prijavio poreskoj upravi, nije suština u tome da se oduzme imovina, nego da se naplati poseban porez po stopi od 75%.Naravno da će budžet Srbije od toga da, iz godine u godinu, ostvaruje značajne prinose.Ne radi se ovde o krivičnoj odgovornosti.Ovo što je sada rekao gospodin Šarović, to je sada rekao, pre nekih sat vremena na konferenciji za novinare, Đorđe Vukadinović, koji je rekao da će da časti novinare, on će da plati, kaže, ručak u „Maderi“ ako i jedan građanin Republike Srbije bude osuđen po ovom zakonu. To u ovom zakonu nigde i ne piše.Ovde piše.Ovde se ne radi o krivičnoj odgovornosti. Ovde se radi o tome da kada poreska uprava utvrdi, odnosno ova posebna jedinica poreske uprave, kada utvrdi da postoji nesrazmera između imovine i prihoda koje si prijavio, da platiš porez, a krivična odgovornost se predviđa samo za službena lica koja rade u poreskoj upravi i koja u stvari dođu u poziciju da ne primenjuju ovaj zakon.Ja zakon.Ja bih molio kolege narodne poslanike, ponavljam još jednom, cepam sve svoje diplome, ali pošto kažu da je zakon stao na tri stranice, nije teško da se pročita, pa da se vidi šta u njemu piše. **Vladimir Marinković** na repliku ima i ministar Aleksandar Antić, ima i Nemanja Šarović.Dobro, pošto se ministar nije javio za repliku, onda Nemanja Šarović.Izvolite. Gospodine Martinoviću, neki su možda zaboravili, ali u vreme dok ste vi bili srpski radikal, vas su upravo iz SNS optuživali da ste plagijator i to da ste plagirali sami sopstveni rad

ako vi mislite da nije problem da ministri i narodni poslanici budu oni koji imaju lažne diplome, koji imaju lažne doktorate, da predsednik Republike bude neko ko ima lažnu fakultetsku diplomu, to onda govori o vama.Problem je, gospodo draga, da vam dam jedan savet, problem je to što ste vi kupovali diplome ozbiljnih fakulteta, kupovali ekonomskog, kupovali Pravnog, pa kada vas neko nešto pita, vi nemate pojma.Sledeći put, ko bude od vas kupovao diplomu, kupite lepo diplomu DIF, pa kada vas neko pita šta ste studirali, vi uradite par zgibova, par sklekova, i kažete, evo vidite da sam studirao. To je za vas mnogo bolje i mnogo ćete lakše dokazati da ste studirali.Druga stvar, ja ću pročitati konkretno krivično delo.Dakle, vi sada sami kažete, gospodine Martinoviću, da neće niko krivično odgovarati po ovom zakonu. Pa o tome se i radi.Vi sada ćete oduzeti nekome 75% od imovine koja je stečena protivno zakonu. U skladu sa postojećim zakonom kaže - ko u nameri da on ili drugo lice, potpuno i delimično izbegne plaćanje poreza, daje lažne podatke o stečajnim prihodima, predmetima, i drugim činjenicama, itd, a iznos obaveze čije se plaćanje izbegava prelazi 500 hiljada dinara i kazniće se zatvorom od 6 meseci i 5 godina i novčanom kaznom.Ako

60 i par hiljada evra. Kaže, učinilac će se kazniti zatvorom od 3 do 10 godina, a vi predviđate za iznos preko 150 hiljada evra, samo da se uzme tri četvrtine toga, što je što je nelegalno stečeno.Zar je teža sankcija da se neko pošalje u zatvor od 3 do 10 godina, i da se oduzme sve ili da se po vašem novom predlogu, oduzme samo tri četvrtine, bez zatvorske kazne? **Vladimir Marinković** Hvala kolega Šaroviću.Pravo na repliku, dr Martinović. Martinović** Pored toga što sam rekao da ću da cepam i diplome, radiću i zgibove i trbušnjake, ali mora Nemanja Šarović, prvo da mi pokaže kako se to radi.Vi, gospodine Šaroviću, ne razumete da se ovde radi o dve potpuno različite pravne situacije. Vi u želji, da diskreditujete sve što radi predsednik Republike, Vlada Srbije, resorno ministarstvo, skupštinska većina, ne vidite dve različite pravne situacije, koja jedna drugu ne isključuju.Jedna je pravna situacija kada utajite porez, niko neće biti amnestiran od krivične odgovornosti za utaju poreza. To je jedna pravna situacija.Druga pravna situacija je ona pravna situacija koja se sada reguliše ovim Predlogom zakona, a to je da posebna jedinica Poreske uprave dobija zadatak da utvrdi da li postoji ili pak ne postoji srazmera između imovine koju posedujete, bez obzira da li su u pitanju bankarski depoziti, da li su u pitanju nekretnine, plovila, vazduhoplovi itd, pa ako postoji nesrazmera onda ćete biti obavezni da platite poseban porez po stopi od 75%. iako platite porez od 75% to vas ne amnestira od krivične odgovornosti ako ste, eventualno počinili krivično delo utaje poreza, pa niste prijavili porez ili pak, niste prijavili onaj iznos poreza koji ste bili dužni da prijavite. Tako da, ovo što ste vi sada rekli nema nikakve veze sa ovim Predlogom zakona.Ovaj Predlog zakona, u stvari, treba da pomogne građanima Srbije da utvrde, da svi zajedno vidimo od 2008. godine, pa na ovamo kako je moguće da neko Poreskoj upravi, Agenciji za borbi protiv korupcije ili nekom drugom državnom organu prijavi da ima samo platu u odgovarajućem iznosu, a sa druge strane ima vile, ima po nekoliko stanova, ima luksuzne automobile ili ima neku drugu imovinu koja je u očiglednoj nesrazmeri sa prihodima koje je li to u Srbiji postoji? Postoji. Da li je do sada postojala potreba da se utvrdi kako je čovek došao do takve imovine? Jeste, ali niko nije imao hrabrosti da se sa ovim uhvati u koštac. Zašto? Zato što je ovo jedna vrlo osetljiva materija. I Srpskoj naprednoj stranci, funkcionerima Srpske napredne stranke, članovima Srpske napredne stranke, kada ovaj zakon počne da se primenjuje niko neće moći da garantuje da neće doći pod udar ovog zakona.Zašto Demokratska stranka nije htela da donese ovaj Predlog zakona, odnosno ovaj zakon? Iz istog razloga zašto nisu hteli da donesu zakon o nestalim bebama. Nije problem nestalih beba nastao danas.Danas slušam na konferenciji za novinare Aleksandru Jerkov, koja samo što nije počela da plače zato što je Predlog zakona o rešavanju slučaja nestalih beba loš. Ko ih je sprečavao 2000. godine da donesu taj zakon? Nije ih sprečavao niko. Ko ih je sprečavao da donesu zakon o u utvrđivanju porekla imovine? Nije ih sprečavao niko. Ali šta ih je sprečavalo? Strah da pod udar zakona dođu njihovi funkcioneri,

Pravo na repliku.Izvolite. **Nemanja Šarović** Gospodine Martinoviću, nemate vi problem sa mnom, vi imate problem sa činjenicama. Vi kažete, vi se uhvatili u koštac sa nečim sa čime niko nije smeo. Sa čime ste se to uhvatili u koštac?Pitao sam vas da li će ovaj zakon uticati na Đilasovih 619 miliona evra, o kojima svakodnevno pričate? Da ili ne?

Vi stalno pričate jedno, a radite drugo.Ubeđivali ste nas danima kako je Kosmajac najveći narkobos na Balkanu. Na kraju podneli krivičnu prijavu za podstrekivanje geometra na zloupotrebu službenog položaja. Da li je to tačno? To je tačno. Sram tebe bilo!)Najvećeg narkobosa na Balkanu, po vašim rečima, vi gonite samo za podsticanje geometra na zloupotrebu službenog položaja. Pa, kakva je ovo država, kakav je ovo režim, koliko ste vi nesposobni, koliko ste vi korumpirani, ako na taj način radite? To je pitanje na koje vi treba da odgovorite.Kažete, ne isključuje krivičnu odgovornost. Pa, da li može da se stekne više od 150.000 evra za tri godine bez zakonskog pokrića, a da niste prekršili zakon? Ne može. Apsolutno ne može.Treće. Nemojte se stalno koristiti predsednikom Republike, neko hoće da diskvalifikuje njega. Da li je on pisao ovaj zakon? svi toliko nesposobni da sve u državi radi on? Zašto njega spominjete stalno? Kao pre neki dan, kaže - rekli su nam da smo izdajnici. Izdajnika niko pomenuo nije. Možda vama savest šapuće, gospodine Martinoviću. Uostalom, ako pričamo o tome ko je najviše puta rekao da je Vučić izdajnik, ja ne znam nikoga na političkoj sceni ko je to rekao više puta od vas.

utaje. Zbog toga što je postupak u toku ne mogu da iznosim detalje. Samo da znate da se postupak vodi i to pred sudom u Sremskoj Mitrovici. Tako da ćemo da vidimo kako će taj Kosmajac na kraju da prođe.Što se tiče ovog pitanja - da li će pod udar ovog zakon da dođe Đilas, Šolak, itd. Doći će svako ko ne bude uspeo da dokaže da imovina koju ima odgovara prihodima koje je prijavio nadležnim državnim organima. U tom smislu pod udar zakona doći će manje-više svi oni koji danas vode tzv. opoziciju u Srbiji, i Dragan Đilas, Vuk Jeremić, Boris Tadić, Dušan Petrović i svi ostali.To što ste rekli zašto se stalno pozivamo na Aleksandra Vučića. Nije ovde reč o pozivanju na Aleksandra Vučića. Ovde se radi o tome da je Aleksandar Vučić javno obećao građanima Srbije da će ovaj zakon biti usvojen u Narodnoj skupštini Republike Srbije i to će zaista biti tako. Mi ćemo ovaj zakon usvojiti u toku ove nedelje.Još jednu stvar je rekao Aleksandar Vučić - kada se ovaj zakon usvoji ja želim da budem prvi koji ću da budem ispitan da li moja imovina odgovara prihodima koje sam prijavio. Zbog toga smo mi pominjali Aleksandra Vučića, a ne zato što nam on služi u borbi protiv vas ili protiv bilo koga drugog, nego zato što je ovo političko obećanje Srpske napredne stranke. Ovo pokazuje koliko se Srpska napredna stranka razliku od Demokratske stranke, jer Demokratska stranka je uvek vodila računa da ne donese zakone koji bi eventualno mogli da se primene i na nju.Oni i kad su ovaj Poslovnik donosili, koji vi često puta pominjete, oni su mislili da će doveka biti na vlasti i Poslovnik su pisali tako da on odgovara Demokratskoj stranci. Sada, kad su došli u opoziciju sad, odjedanput, ne valja Poslovnik. Kad su donosili Zakon o izboru narodnih poslanika, isto tako su mislili da će biti doveka na vlasti. Pa, kad su bili na vlasti Zakon je bio super, imali smo idealan politički sistem. Kad su otišli u opoziciju

koji ne budu mogli da dokažu da imovina koju su prijavili odgovara prihodima koji su takođe prijavili nadležnim državnim organima i čim se utvrdi nesrazmera

Kaže gospodin Martinović – oni se razlikuju od Demokratske stranke po tome što je Demokratskoj stranci ovaj Poslovnik bio dobar kad su bili na vlasti, a ne valja im kad su u opoziciji. I drugo, kaže – razlikuju se po tome što je žutima Zakon o izboru narodnih poslanika bio dobar kad su bili na vlasti, a ne valja im kad su bili u Pa, da.)Evo, kaže Martinović – Pa, da!Pa, oko čega se onda razlikujete, crni Martinoviću? I vama je dobar Poslovnik kad ste vlast, a nije vam valjao dok ste bili

Osam godina koristite njihov Poslovnik. Pa, ako nije valjao 2008. godine, kako je to dobar 2020. godine, a napreduje demokratija, zlatno doba živimo i

priča. To je ono kada terate zeca, a isterate malo neku veću životinju u hajci.Odakle vama, gospodine Martinoviću, kažete da nećete da iznosite detalje postupka, pa odakle vama detalji postupka protiv Kosmajca? Ko ste )Laufer vam je javio? Ne, nego ste privatizovali i uništili sve državne institucije, pa takvi kao vi imaju pristupa kada se vode pojedinačni krivični postupci.Takvi kao vi odlučuju. Vi ste moćni, gospodine Martinoviću.

više od 3.500 evra i ja mislim da nema poslanika koji je u periodu od 2008. do 2012. godine više kažnjavan od

da su meni, ali ne samo meni, na kraju krajeva i Nemanji Šaroviću i nekim drugim poslanicima SRS, izricane opomene čim pritisnemo ovaj taster i počnemo da govorimo. Čim kažem – dame i gospodo narodni poslanici, opomena, pa još jedna opomena, itd. Ali, radi se o zloupotrebi Poslovnika. Takvih zloupotreba Poslovnika sada nema.Što se tiče postupka koji se vodi protiv Kosmajca, nikada se, gospodine Šaroviću, nemojte hvaliti svojim neznanjem. Nije problem znati da se vodi postupak.Ja imam obavezu da ne iznosim detalje iz tog postupka zato što je postupak u toku. Ja vas samo obaveštavam i to nije, na kraju krajeva, nikakva tajna. To ste mogli da saznate i vi da ste se malo zainteresovali, nego ste se vi uhvatili nekih geometra i nekog katastra i mislite da je tu cela istina o Kosmajcu. Nije. Morate malo da se interesujete za materiju ako hoćete njome da vladate.Dakle, protiv Kosmajca se vodi krivični postupak. Videćemo kad se krivični postupak završi kako će ceo taj problem oko Kosmajca da bude okončan.Što se tiče ovog Predloga zakona, još jedanput da ponovimo – niko nije imao hrabrosti da ovaj Predlog zakona stavi u proceduru sem proceduru sem SNS, kao što niko imao hrabrosti da se uhvati u koštac sa problemom nestalih beba.Problem nestalih beba nije od juče, taj problem datira od pre 30, 40, pa možda i više godina. Mi sad imamo jedan Predlog zakona koji se možda nekome ne dopada, ali je činjenica da imamo političku volju da se taj problem reši, isto kao što imamo političku volju da se reši

da je prijavio samo platu gradonačelnika, a odjedanput se ispostavilo da čovek na svojim bankarskim računima ima 619 miliona evra, da ima račune u inostranstvu, da ima ogromne nekretnine, itd. To se sve ovim Predlogom zakona rešava.Još jedanput da ponovim, ovaj zakon ni na koji način neće derogirati bilo čiju krivičnu odgovornost, jer utaja poreza ostaje i dalje krivično delo u pravnom sistemu Republike Srbije. **Vladimir Marinković**

mesta.)Gospodine Šaroviću, po pet replika sam dao…Vi ste dominirali istom merom, stvarno.Reč

dao.Pre svega, dame i gospodo, ja duboko verujem da ogromna većina građana Srbije podržava usvajanje ovog zakona. Apsolutna većina građana Srbije podržava ovaj zakon zato što ovaj zakon, pre svega, donosi ono što su oni dugo vremena tražili, dugo vremena čekali, a to je pravda.Zadatak pravda.Zadatak Vlade i zadatak narodnih poslanika, naravno, je da tu pravdu pretoči u jedan kvalitetan zakonski projekat, zakonsko rešenje, da urede procedure, definišu rokove, nosioce funkcija, načine sprovođenja ovakvog jednog zakonskog rešenja i ovaj zakon je uspeo na jedan vrlo jednostavan način u relativno malom broju članova, ali vrlo čitljivih članova, koji ne zamagljuju suštinu, da uredi upravo sve te procedure koje treba, ponavljam, da reše pravdu. I u pravu je i Dušica Stojković i Bojan Torbica i Ljiljana Malušić kada su, pre svega, pravdu ovde stavljali u prvi plan.S druge strane, ja duboko verujem da je ovaj zakon neselektivan. Gospođa Nataša Mihajlović Vacić je o tome, ja duboko verujem, na izuzetno valjan i kvalitetan način govorila. Ovaj zakon definiše jasne procedure i definiše tu njegovu potpunu transparentnost i neselektivnost i jasne procedure na koga se on odnosi i ko može doći pod udar ovog zakona.Takođe, zakona.Takođe, u pravu su i oni narodni poslanici koji kažu da je ovo jedan značajan dan, veliki dan i da je trebalo puno vremena, snage i hrabrosti da se donese ovakav zakon i za njega je bila potrebna hrabrost i snažna politička volja. Ja mislim da oni koji dobacuju vrlo nepristojno i spočitavaju ovom zakonu tu dimenziju, upravo ne razumeju zato što kao posledicu nedostatka odgovornosti ne shvataju koliko je potrebno hrabrosti i političke volje za donošenje ovakvog zakona kada protiv tog zakona čak protestvuje i opozicija koja ne vidim da ima i jedan motiv, osim da kaže – bravo i konačno da se donese jedno takvo zakonsko rešenje, jer ta opozicija koja je, uglavnom kroz čitav politički život u Srbiji bila u opozicionoj strukturi, bi trebalo da podrži zakon koji bi trebao malo da pročešlja sve ove vladajuće strukture godinama unazad i da eventualno oceni da li je bilo nekih nezakonitih ponašanja i nezakonitog sticanja imovine od strane državnih funkcionera.Ovaj zakon je u sebi suštinski antikoruptivan i, pre svega, u toj prvoj interakciji je okrenu političkim elitama i zato je, ponavljam, bila potrebna politička hrabrost i tu političku hrabrost je imao i predsednik Vučić, naravno, na prvom mestu, Srpska napredna stranka, ali duboko verujem i ostale političke stranke koje su deo Vlade i vladajuće većine, i Socijalistička partija Srbije i Jedinstvena Srbija i SDPS i Pokret socijalista i PUPS i svi oni koji će za ovaj zakonski projekat glasati. Ja sam zahvalan svima što će podržati ovo zakonsko rešenje.Naravno, ja razumem da opozicija ima potrebu da iznalazi primedbe na zakon i to je deo demokratije. Ne shvatam da na ovakav zakon te primedbe mogu da budu u vrednosnom smislu i suštinske. One mogu biti tehničke prirode i shvatio bih da su oni u funkciji ovog zakonskog projekta, ali dovoditi u pitanje na šta se ovaj zakon donosi i praviti tu vrstu magle pred očima građana je zaista nepotrebno zato što ovaj zakon na vrlo jednostavan i efikasan način u članu 11. definiše da je reč o nepokretnim stvarima, stanovi, kuće, poslovne zgrade, prostorije, garaže, zemljište, finansijskim instrumentima, udelima u pravnom licu, opremi za obavljanje samostalne delatnosti, motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova, štednih uloga, gotovog novca i drugih imovinskih prava. Znači, svega što je u imovinskom i vrednosnom smislu uverljivo, sve dolazi pod udar zakona.Ko dolazi pod udar zakona? Svako ko ne može da dokaže način na koji je stekao imovinu. Ko sprovodi zakon? Vrlo je jasno definisano i onda se postavlja jedno pitanje za koje ja zaista ne mogu da nađem opravdanje – zašto su za primenu zakona potrebna sredstva i zašto su potrebni rokovi za početak pripreme? Naravno, kada se uvodi novi organ koji treba da rešava jedno tako krupno pitanje, jedno tako esencijalno teško pitanje, naravno da je potreban period u kome će ljudi koji će to sprovoditi da se obuče i naravno da je potrebna određena logistika i infrastruktura da bi se taj posao realizovao.Ne mislite valjda da ako imate na hiljade ljudi koji razmišljaju kako da ne prijave svoju imovinu na kvalitetan način, kako da uskrate budžet i poreske obveznike od plaćanja poreza da možete da im se suprotstavite bez adekvatnih oruđa, bez adekvatne infrastrukture i logistike. Naravno da su potrebni softveri koji će da upare sve podatke iz svih baza, koji će da vrše jednu kvalitetnu analizu svega toga, koji će to pratiti. Naravno da je potreban visoko obučen kadar koji će to realizovati. Taj kadar će biti podložan takođe svim antikoruptivnim merama. Ovaj zakon predviđa da svi ljudi koji budu radili u tom procesu će takođe prijavljivati svoju imovinu, prolaziti bezbednosne provere itd.Znači, jedan vrlo celovit set mera koji treba, ponavljam, da reši onaj jedan višedecenijski višegeneracijski problem koji muči ovu državu, da naprosto jedan broj ljudi se enormno bogati a da to nije u korelaciji sa njihovim prihodima. Ja kao građanin apsolutno podržavam donošenje ovog zakona i verujem da svaki građanin u Srbiji koga koga boli ta slika koju može da vidi podržava usvajanje ovakvog zakona.Predsednik je rekao da on hoće da bude prvi, ja mislim da

čuo sam ovde i neke elemente koji su naprosto jedno potpuno nerazumevanje. Znači mi imamo sve zakone koje imamo i oni ostaju na snazi. Ovo je posebni zakon koji utvrđuje određene druge procedure. Krivični zakon koji definiše poresku utaju i član 225. koji ste vi čitali, da, on je apsolutno na snazi, ali on govori o tome ako neko pokuša da utaji porez,

me pitate šta sam radio dok je Dragan Đilas bio gradonačelnik, da, ja sam bio predsednik Skupštine grada i trošio sam ogromnu energiju da pojedinim odbornicima pokažem i dokažem i objasnim ovako elementarno jednostavne stvari, gospodine Šaroviću, na prvom mestu vama.

ubeđujući nas da je zakon dobar, rekli da imamo zakone koje imamo, to je zaista veliki domet pravne nauke. Drugo, rekli ste tri puta da duboko verujete u zakon i to je isto poprilično ozbiljan argument i rekli ste – tačno je da ima malo članova, ali su zato veoma čitljivi.Znate, to je gospodine Antiću do fonta, do vrste fonta i do veličine slova, nije to toliko do kvaliteta zakona. Može se svaki zakon odštampati malo lepšim, čitljivijim fontom, ali to i dalje ne znači da je zakon dobar.Drugo, dobar.Drugo, vi pričate da ste sedeli, bili predsednik Skupštine grada, bili ste vi Đilasova desna ruka. Sad nema nikoga iz SPS ovde, ne znam da niste i sadašnje koalicione partnere možda da, pošto vi to prvi saznate, možda znate nešto što mi ne znamo, možda ste ponovo krenuli ponovo krenuli da se prešaltate, ali vi koalicione partnere poprilično lako menjate.Što se tiče gospodina Martinovića, on priča o tome kako je njemu neko izricao opomene i kako je neko njega kažnjavao. je to? Gordana Čomić? Žena koju slavite prethodnih dana, kada ste je podjarmili da radi u vašem interesu, onda je dobra i Gordana Čomić. Sada je ona majka demokratije, Mićun je otac demokratije, svi ste vi zajedno jedna velika vesela porodica, ali vi gospodine Martinoviću radite isto ono što je radila i Gordana Čomić.Vi ste meni izricali opomene na sednicama Administrativnog odbora zato što sam vas hvalio, što sam rekao da ste vi najlepše lice SNS, da da ste primer doslednosti, primer časti, svetionik demokratije, vi meni opomenu. Ja otvorim usta da zinem, vi meni drugu opomenu.Pre nekoliko dana Arsić, ni jednu jedinu reč nisam rekao. Prva opomena, druga opomena, oduzimanje reči. To je vaša demokratija. Nema između vas nikakve razlike. Vi ste ideološki klonovi. **Vladimir Marinković** Hvala.Doktor Aleksandar Martinović, izvolite. Mislim da je besmisleno da se ova rasprava pretvori u lični rat Mislim da je besmisleno da se ova rasprava pretvori u lični rat moj sa bilo kim. Ja razumem da je kolega ostrašćen i da je pun nekog besa i srdžbe u odnosu na mene, ali to je sada njegova stvar, ja u to ne ulazim.Kolega ulazim.Kolega ne razume, iako je dugogodišnji poslanik, dve poslovničke kategorije. Jedno je opomena, drugo je novčana kazna. Tačno je da su mu izrečene opomene, ali nije tačno da su mu izrečene novčane kazne. Mirčić: Kako nisu?)Milorade, član si Administrativnog odbora, ako kolega neće da prizna, priznaj ti. Da li su izrečene novčane kazne? Nisu čak stavljene ni na dnevni red. Dakle, nisu čak stavljene ni na dnevni red, to kažem ja kao predsednik Administrativnog odbora, ali nije sada to toliko bitno.Ja bih voleo da čujem,

nekog, znači staviti nekome jaram na vrat. Kome smo mi to uradili? Nismo uradili nikome. Ono što smo mi uradili, to je da prihvatimo predlog Gordane Čomić, kao narodnog poslanika, to je njeno legitimno pravo po Poslovniku, da kada se predaje izborna lista, na toj izbornoj listi bude najmanje 40% manje zastupljenog pola u političkoj praksi Srbije, ali ne samo Srbije. Četrdeset posto manje zastupljenog pola su zapravo žene i ne vidim šta je tu loše.Na kraju krajeva, poslanička grupa kojoj pripada kolega koji je mene tako žučno kritikovao je, ako se ne varam, za taj predlog zakona glasao. To što smo glasali za jedan predlog zakona, ne svedoči o tome da smo bilo koga proglašavali majkama i očevima demokratije u Srbiji,

To su govorili neki drugi, a vi stavljate nama u usta.Dakle, završavam, ono što smo mi uradili to je da smo pokazali jedan demokratski kapacitet da prihvatimo jedan dobar predlog nekoga ko dolazi iz opozicije, ništa drugo.

Zahvaljujem, predsedavajući.Znam da prethodni govornik, ali prethodni govornik na listi govornika, najpoznatiji Vranjanac sa Dorćola, ima specifičan odnos sa Draganom Đilasom. Znam da nije ni malo srećan zbog činjenice da će se ovaj zakon odnositi i na Dragana Đilasa, i na Miškovića i na sve ostale tajkune.Odmah da mu odagnam nedoumice, predsedavajući, pošto je postavio pitanje da li će se ovaj zakon odnositi na njih, da, ovaj zakon će se odnositi na svakoga u Srbiji ko je nezakonito sticao imovinu.Gospodine predsedavajući, svestan sam i toga da će se ovaj zakon možda odnositi i na prethodnog govornika zbog onih 19 hiljada evra za nepostojeće putne troškove, koje je naplaćivao u jednom od prošlih mandata. Ali, to je za neku drugu raspravu.Danas raspravljamo o veoma važnom predlogu zakona, Predlogu zakona o utvrđivanju porekla imovine i ovo je tema koja je već dugo prisutna u javnosti.

se neko pita zašto Đilasovi poslanici nisu danas ovde prisutni kada usvajamo, odnosno kada raspravljamo o ovom predlogu zakona, pa odgovor je jasan

Kako očekujete od njega da podrži ovaj zakon, kada ne može da objasni odakle mu 25 miliona evra i to samo u nekretninama? Kako da objasni stotine i stotine miliona evra koje ima, pogotovo ako znamo da je pre bavljenja politikom imao zarađenih nekih 74 hiljade evra navodno u Češkoj?Dakle, Češkoj?Dakle, dođeš lepo iz Češke u Srbiju, doneseš 75 hiljada evra, onda postaneš direktor one nepostojeće kancelarije predsednika Republike, pa onda budeš ministar u Vladi, pa onda budeš gradonačelnik Beograda, najlošiji gradonačelnik Beograda Beograda u istoriji, uništiš Beograd, budeš akter bezbroj višemilionskih korupcionaških afera i onda kada se podvuče bilans, saldo kada se napravi, postaneš jedan od najvećih milionera, jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji. Onda je potpuno jasno zašto je Dragan Đilas protiv ovog zakona.Jasno je zašto je Vuk Jeremić, protiv ovog zakona, pogotovo ako znamo da nikada nije objasnio svoje poslovne i finansijske veze sa onim međunarodnim kriminalcem Patrikom Hoom, nikada nije dao odgovor na pitanje - a na osnovu čega je dobijao novac od Patrika Hoa? Na osnovu čega je dobijao novac od raznih ambasada po belom svetu? Onda je jasno zašto je i Vuk Jeremić protiv ovog zakona.Jasno je zašto je Boško Obradović protiv ovog zakona, pogotovo ako znamo da od poslaničke plate ne može da se bahati i letuje i zimuje po skupim i preskupim mestima. Od poslaničke plate on to sebi ne može da priušti. Onda bi bilo dobro da da odgovor kako je to moguće.Lakše je onda u tom slučaju proglasiti bojkot parlamenta, lakše je proglasiti bojkot izbora, lakše je bez ikakvih argumenata optuživati kako nema uslova za fer i poštene izbore. Lakše je svaki dan fabrikovati i konstruisati nekakve afere. Lakše je voditi svakodnevnu kampanju protiv SNS i Aleksandra Vučića i snimati nekakve nazovi filmove propagandne, na kojima na najgori mogući način vređaju Aleksandra Vučića.Sve je to lakše, nego voditi realnu i odgovornu politiku koju vodi Aleksandar Vučić, svakodnevno brinuti o nacionalnim interesima Srbije

u periodu od 2000. do 2012. godine, zato što je ovo bilo izborno obećanje SNS koje danas i realizujemo. Zahvaljujem, predsedavajući.

Nema nijednog poslanika iz SPS i oni su vas napustili. Zaista se pitam šta se dešava. Tvrde da ste vi podržavali najgoreg gradonačelnika u istoriji Beograda Dragana Đilasa.Sad recite vi, gospodine Antiću, bez vas ništa nije moglo da se donese. Vi ste imali ključ većine u svojim rukama. Znamo i sami koliko ste bili moćni, dakle, Đilas, vi kao njegova desna ruka. Dajte da čujemo šta je istina.Vi ste u to vreme pričali kako se Beograd enormno razvija, kako je to najbolja vlast u istoriji. Isto nam to pričate i danas. Ja se pitam, a siguran sam da se pitaju i građani Srbije, da li da vam verujemo? Da li da vam verujemo ono što ste pričali juče, ono što pričate danas ili je možda najbolje da vam ne verujemo ni jedno ni drugo?Vi kažete maločas kako pored ostalih koji su u pravu, u pravu je i Srba Filipović. Pa, i Srba Filipović je u to vreme podržavao Đilasa. Jel tako? Možda se vi znate iz tog vremena kada je on bio član DS, kada ste zajedno vi, gospodine Antiću, sa Draganom Đilasom više od milion evra iz gradske kase dali dnevnom listu „Pravda“ koja je bila glasilo SNS. Da li je to tačno? Da li je to tačno, evo, ponoviću, me čuje gospodin Antić, da ste iz gradskog budžeta dali više od milion evra

uspešne isplate?Vi takođe znate, ja sam tu dokumentaciju pokazivao i u Gradskoj skupštini i u Narodnoj skupštini Republike Srbije, da je Renata Radujko, dva prezimena ima, koja je bila gradski sekretar za finansije, na svim onim nalozima za isplatu se ograđivala da ne bi došla pod udar zakona zato što je to bilo potpuno protivzakonito…(Predsedavajući:

Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine predsedavajući, ja poštujem vašu tolerantnost. Član 104. stav 1.

nemam ništa protiv što ste dali gospodinu Šaroviću repliku, ali on se za repliku javio na izlaganje gospodina Markovića, a sve vreme je replicirao ministru. Ako ste mu dali repliku na izlaganje Ako ste mu dali repliku na izlaganje gospodina Markovića, onda on treba da replicira gospodinu Markoviću, a ne ministru. Ovako se širi krug replika i ovako možemo mi koji smo ovde strpljivi da čekamo do sudnjeg dana da vi završite te replike, zato što kod vas replika nije jedna, nije odgovor na repliku. Kod vas ima pet replika. Kod vas dva minuta traju samo kod mene dva minuta. Samo za mene su dva minuta dva minuta, ostali mogu tri minuta, četiri minuta.Poštujem tu vašu demokratičnost i ono smisao da se vodi debata itd, ali nemojte baš puno preterivati.Ne tražim da se glasa, ali da se uvede nekog reda malo u te replike. Hvala. Hvala, gospodine Rističeviću.Smatram da nisam povredio Poslovnik.(Marijan bi najbolje bilo da ne dam ljudima da govore, ali u parlamentu smo, tako da, ja ne mogu da određujem kolegama šta da govore, jedino mogu da se staram o tome da ne bude uvreda na ličnoj osnovi ili bilo kojoj drugoj, koje bi ugrozilo ugled ovog visokog doma.Hvala

i to u periodu od 2009. do 2012. godine.Pazite, predsedavajući, podržavao bi i on njega i posle tog perioda, ali nije prešao cenzus na izborima 2012. godine, pa nije bio u prilici da ga podrži, ali ga je podržavao u periodu kada je bio u prilici, kada je bio član odborničke grupe njegove stranke, kada su delili upravne i nadzorne odbore, on i Dragan Đilas. Da zlo bude gore, to je bio period kada je pustošen budžet grada Beograda besomučno, onako, dakle.To je bio period koji je poznat po brojnim aferama, višemilionskim, korupcionaškim aferama, čiji je akter bio upravo taj najgori gradonačelnik Beograda koga je podržavao Nemanja Šarović. Dakle, afera „Bus-plus“, afera „ Pazl grad“, afera ugradnja ugradnja onih podzemnih kontejnera, afera rekonstrukcije Bulevara Kralja Aleksandra, tu je i hapšen onaj gradski menadžer koga je isto podržavao prethodni govornik, i afera, na kraju krajeva, „Mosta na Adi“, najskupljeg mosta na svetu.Sve to tada nije smetalo Nemanji Šaroviću. Sve to tada nije prestavljalo problem Nemanji Šaroviću da zdušno podržava najgoreg gradonačelnika u istoriji Beograda, a sve zarad upravnih i nadzornih odbora kako bi da kažem svoje poslušnike ubacio u članstvo upravnih i nadzornih odbora, a onda su došli izbori i nije prešao cenzus na sledećim izborima, jer su ga građani kaznili zbog toga.Sada, toga.Sada, danas, podržava najgoreg predsednika opštine u istoriji opštine Stari grad, Marka Bastaća, Đilasovog pulena, Đilasovog potrčka i takođe mu ne smetaju silne afere koje se vezuju za lik i delo Marka Bastaća. Ni sada mu to ne predstavlja problem, pa ako pravimo analogiju, onda možemo pretpostaviti kakav će izborni rezultat imati nakon sledećih izbora. Zahvaljujem.

i onda se posle žale kako su ugroženi. Možda i da osnujemo neku grupu pod nazivom „pravda za Marijana“ i da se onda svi zajedno borimo za njegova poslanička prava za koja tvrdi da su ugrožena.Kako što vidite, iako ovi iz režima pričaju o nekakvoj srdžbi, pa ja mislim da nema čoveka koji je više osmeha vama podelio i zaista jeste smešni i jeste zabavni i, kao što vidite, ja ne prestajem da se smejem.Istine

je lagao ovde u živom prenosu građane Srbije kako je podneo krivične prijave i kako su samo na opštini Vračar ukrali više stotina miliona evra. To je u stenogramu. Tražio sam tada da gospodin Marković pokaže makar jednu krivičnu prijavu koju je podneo u relevantno vreme za te milionske, i to u evrima, krađe. Nije podneo ni jednu.Vi pričate kako je Dragan Đilas ukrao 619 miliona evra, ali ga ne procesuirate. Donosite Zakon o utvrđivanju porekla imovine. Ja sam se poradovao, konačno taj Đilas da ode u zatvor, konačno te pare da vratite zakonu, pitam – da li se odnosi na njega, pa opet se ne odnosi. To je vaš problem. Vi pričate o Bastaću, kažete da je lopov, kriminalac, da je ne znam šta, ali ga ne procesuirate. Vi ste režim koji najviše priča o kriminalu, a koji nije u stanju bilo koga da procesuira.

na bilo kom nivou, u opštinskom, gradskom ili republičkom, ali nisam znao da postoji i kod Nemanje Šarovića ovolika žal i zaista ne umem to da objasnim. Dakle, ja verujem da je njemu krivo zbog toga što će se i Dragan Đilas i Mišković i ostali tajkuni naći, odnosno doći pod udar ovog zakona o kome danas raspravljamo. Dakle, verujem da je njemu žao.Verujem da se on vezao za Dragana Đilasa na ličnom nivou, jel tako, u tim godinama saradnje, a obilata je bila ta saradnja u Skupštini grada. Kako da vam kažem, ovo nije fontana želja, sad šta bi voleo Nemanja Šarović, da li bi Nemanja Šarović voleo da Dragan Đilas odgovara ili ne, to je potpuno irelevantno, da kažem, u ovoj raspravi.Kada je reč o drugom pitanju, a to je pitanje onih 19 hiljada opet, predsedavajući, mogu da vam kažem da izražavam bojazan da će se pod udar ovog zakona, odnosno da će predmet ovog zakona biti i slučaj prethodnog govornika, odnosno 19 hiljada evra koje je nezakonito naplatio. Čovek je nezakonito naplatio nepostojeće dnevnice, tako što je prikazivao da putuje svaki dan do Vranja ili gde već po Srbije. Dakle, apelujem da nadležni organi istraže tom prilikom i tu pojavu, odnosno taj slučaj. Da li je na zakonit način stekao 19 hiljada evra?Još nešto, predsedavajući, videćete jednu zakonomernost, 19 hiljada evra, problematičnih, nezakonitih, a sa druge strane 19 hiljada glasova, koliko je prethodni govornik dobio na zadnjim izborima u gradu Beogradu. Zahvaljujem.

Ako neko onako uvredljivo i posprdno kaže – pravda za Marijana, samo zato što sam tražio da se te replike malo suze, da ne traju mnogo duže od dva minuta, što piše u Poslovniku, da se replike odnose na prethodnog govornika, da se ne replicira po pet, šest puta uzastopno, da ne gubimo vreme, da svaka sednica košta, ali da razumem želju predsedavajućeg da dopusti dijalog i da to toleriše, ali sam tražio da te nenamerne zloupotrebe, ta tolerancija ne ode predaleko i previše.Staro pravilo kaže da su najbolji zakoni i najbolja pravila ona koja se sprovode. Ovaj Poslovnik nisam pisao ja, nisam čak bio ni poslanik kada se ovaj Poslovnik pisao, ali mislim da makar neka osnovna pravila treba da poštujemo.

kojoj poslaničkoj grupi pripadaju. Uvek vidim iste kolege koji strpljivo sede itd, ne zloupotrebljavaju ni jedno pravo, posebno ne preterano,

pokušamo da zatvorimo krug replika i da se vratimo na redosled narodnih poslanika prema prijavama za reč.Izvolite. **Nemanja Šarović** Dobro je, gospodine Milićeviću, da vi niste došli ovde u ime SPS da ukidate demokratiju. sam, kada su zamenili predsedavajućeg, nakon mojih kritika da nema SPS, ali evo tu je sada Neđo, tu je sada potpredsednik, ide na bolje.Dakle, mnogo toga je što ova gospoda treba da objasne. Ako sam dobro shvatio, oni se žale da je previše demokratije u Narodnoj skupštini Republike Srbije i da im smeta i ovo malo što opozicija može da govori u skladu sa ovim Poslovnikom onda kada nam dozvolite. To je upravo najbolji mogući pokazatelj načina koji vi vidite demokratiju.Maločas, kaže Martinović - ako želiš Šarović da prizna, još uvek nisu izrečene novčane kazne za ovo poslednje oduzimanje reči koje sam dobio. Još uvek nije tako, još uvek vi to niste niste stavili na dnevni red gospodine Martinoviću i sad ja treba valjda da kažem - vidite kako ste vi moćni, kako ste vi svemogući i kako vi odlučujete da li će drugi poslanici, za koje kažete da su vam kolege, primiti platu narednog meseca ili neće.Nije to demokratija gospodine Martinoviću. Vi ako ste pravnik, ako ste doktor prava, ako išta u pravu razumete, treba da razumete da je ovde 250 ljudi koji su jednaki. Ja ovde nikada nikog nisam uvredio, nisam upotrebio ružnu reč, nisam psovku, ali da se trudim politički, kulturno, civilizovano da vam učinim nemogućim život u Skupštini, trudim se i to očigledno uspeva.Izluđuje vas to što govorim, ne možete politički da se obračunate i zato me kažnjavate. Ali, kakav je junak onaj koji ne može drugačije da se obračuna s političkim protivnikom, nego tako što će mu udariti na egzistenciju? Nema tu junaštva, niste vi junaci.Vi da ste junaci vi bi to ukinuli, pa ne biste svaki put krug replika prekidali kad treba da govori neko iz opozicije, nego bi dozvolili da se sučele stavovi. Ako ste tako moćni, tako obrazovani, tako dominantni, pa vi bi bili oduševljeni, tražili bi što više ovakvih debata da bi videli građani Srbije koliko ste vi stručni, koliko ste dobri, koliko su vam zakoni u interesu građana. Ali, nije tako. Zahvaljujem, kolega Šaroviću.Obzirom da ste se najpre meni obratili, da sam došao, koliko sam shvatio da suspendujem demokratiju, naprotiv, ne. Vi znate da sam ja

koji su važni. Razumem i vašu potrebu i to je vaše legitimno pravo, ali maločas ste imali konkretnu repliku na kolegu Markovića, pomenuli ste kolegu Martinovića, koji sada koji sada ima osnov za repliku.Izvolite, kolega Martinoviću. **Aleksandar Martinović** Zahvaljujem se, gospodine Milićeviću.I, evo, molim vas, pošto ću pomenuti gospodina Šarovića, da mu date pravo na repliku, pošto je Narodna skupština Republike Srbije hram demokratije i te blagodeti demokratije treba da uživa i moj kolega Nemanja Šarović.Samo jednu rečenicu vezano za ono što je on rekao, a Milorad Mirčić je svedok. Na jednoj od proteklih sednica Administrativnog odbora bio je utvrđen dnevni red. Na dnevnom redu nije bilo novčano kažnjavanje bilo koga, pa ni gospodina Šarovića.Međutim, moje kolege iz SRS su bile nepoverljive prema meni, pa su mislile da ću ja to da stavim kao dopunu dnevnog reda, jer valjda nemam hrabrosti da stavim na dnevni red izricanje novčanih kazni. Kada se to nije desilo oni su ljudi napustili sednicu Administrativnog odbora.Dakle, nemam ja nameru i nije suština parlamentarnog života da se bilo kome ugrožava egzistencija. Novac treba Nemanji Šaroviću isto kao i meni, i on čovek ima svoju porodicu isto kao što imam i ja, i nije stvar ovde u tome da jedni drugima ugrožavamo egzistenciju. Ali, ja hoću da kažem nešto što je mnogo važnije i zaista se više neću osvrtati na ono što kaže kolega Šarović, jer mislim da je to potpuno razvodnjavanje ove teme.Ne mislim ja

nema potrebe vi da se zbog toga uzbuđujete. Predmet ovog zakona su oni koji su upropastili Srbiju od 2007. godine, u stvari, oni su počeli da upropaštavaju i ranije, neko je pominjao godinu 2007.Od 2007. godine u Srbiji postoji elektronska evidencija imovine i elektronska evidencija poreskih prijava. Zato smo mi morali indirektno da uzmemo 2007. godinu kao nultu godinu od koje se računa da li si na zakonit ili ne nezakonit način stekao imovinu. Inače, suštinski, politički, mi o nezakonitom sticanju imovine možemo da govorimo do 2001. godine, kada je počeo da se primenjuje Zakon o privatizaciji, a u nekim slučajevima i tokom devedesetih godina, jer ne bi bilo pošteno da se kaže da su baš svi tajkuni nastali posle 5. oktobra. Neki su bili i za vreme Slobodana Miloševića, pa ih je DOS preuzeo, a neke je DOS i proizveo.Ali ovde je suština, ne u bilo kojoj stranci i ne u bilo čijem imenu, nego u svakome onom ko ne može da dokaže da imovina koju je prijavio nadležnom organu odgovara njegovim prihoda, pa bez obzira kako se taj čovek zvao. Naravno da građani Srbije znaju da su to pre svega oni koji danas predstavljaju opoziciju Aleksandru Vučiću, a oličeni su pre svega u ovom Savezu za Srbiju koji vodi Dragan Đilas. I ovde se ne radi o prostoj utaji poreza. Da bi građani Srbije razumeli o čemu se ovde u suštini radi, nije Dragan Đilas kriminalac zato što je utajio porez, nego je Dragan Đilas po našem mišljenju prekršio zakon zato što je prijavio da ima isključivo platu gradonačelnika, a na bankarskim računima ima 619 miliona evra. To nije moguće da se dokaže.A da je on plaćao porez, verovatno jeste, ali se postavlja pitanje – gde, kojoj državi i na koji prihod? Nemoguće da je plaćao plaćao silan novac za gradonačelničku platu. Ovde se ne radi o utaji poreza. Napominjem još jednom, utaja poreza je utaja poreza, to je krivično delo ovim zakonom niko od tog krivičnog dela neće biti amnestiran, ovde se radi o tome da je neko prijavio da živi od plate, a ima pet vila, 10, stanova, ima jahte, ima

a vi pričate o poštovanju Poslovnika. To je način na koji režim i režimlije poštuju Poslovnik.Druga stvar, gospodine Martinoviću tvrdite da smo gospodin Milorad Mirčić i ja bili na sednici Administrativnog odbora zbog kažnjavanja. To nije tačno, uzmite stenogram, evo da napravimo možda opkladicu jednu pred građanima Srbije. Uzmite stenogram, evo smeje se gospodin Martinović pošto zna da nije rekao istinu, ako je i jedna jedina reč na sednici Administrativnog odbora o tome izgovorena, evo da podnesemo ostavku ja ili vi.Bilo je reči o Agenciji za borbu protiv korupcije. Ja sam govorio i kritikovao što oni nisu zaposlili dovoljan broj izvršilaca u skladu sa sistematizacijom. da im feli negde 30% zaposlenih. Kada bi sve zaposlili po sistematizaciji, mogli bi da prekontrolišu neuporedivo veći broj subjekata po Srbiji i ministarstvima, političkim strankama, lokalnim samoupravama i javnim preduzećima i svima drugima i isključivo je na to bila usmerena naša diskusija i apsolutno ni na šta drugo.Problem je ovde što ste vi taj koji daje signal predsedavajućem, pa kažete – nakon mog javljanja dajte Nemanji Šaroviću repliku. Nema tu sreće, nema tu demokratije. Kada treba da se glasa, predsedavajući stiska zvonce za poslanike, a kada treba da se da replika, onda Martinović stiska zvonce za predsedavajućeg. Koja je to demokratija? To je ono što je suštinski problem u Srbiji.Što se tiče zakona, vi sami kažete – zakon neće pogoditi ni ovoga, ni onoga, dobro bi bilo da pogodi. Koga će pogoditi? Niste u stanju da odgovorite. Vaš argument je – čitljivi su članovi, jeste da ih je malo, ali su čitljivi. Pa koji je to argument?Neće ovaj zakon dotaći ni Đilasa, ni Šolaka, ni Miškovića, ni bilo koga od tajkuna o kojima vi pričate. Ovo je šarena laža. Ovo je dimna maska. Ovo je ta magla o kojoj vi pričate i koju prodajete građanima Srbije pred svake izbore.Znate, za prošle izbore vi ste prodavali karte za metro. Pa gde je sad taj metro? Hoćete metroom da idete da rešavate ove slučajeve korupcije? Naravno da nećete, ali vas baš briga vi jednu laž staru zamenite sa 10 novih. Zahvaljujem, kolega Šaroviću.Pravo na repliku, narodni poslanik Aleksandar Martinović.Izvolite. Koga će ovaj zakon prvo da dotakne? Dotaći će Aleksandra Vučića. Dakle, on je taj koji je rekao da će da traži da se njegova imovina prvo podvrgne analizi sa stanovišta ovog zakona.Dakle, u pravu ste. Neće prvo dotaći ni Dragana Đilasa, ni Šolaka, ni Vuka Jeremića, niti bilo koga od njih. Dotaći će, kako vi to kažete, Aleksandra Vučića zato što on hoće da se njegova imovina ispita, a posle toga neka se ispita imovina svih njegovih političkih protivnika, pa da vidimo da li je Dragan Đilas, da to svedemo na jezik koji narod razume, ja nisam rekao da je ovaj zakon čitljiv, ne znam gde ste to našli, ali da svedemo ovo na jezik koji narod razume. Inače, zakon jeste čitljiv, ali ja to nisam i nije čovek ništa pogrešio, ali ja to nisam rekao.Ali, da ovo svedemo na jezik koji narod razume. Dakle, prvo ćemo da ispitamo imovinu Aleksandra Vučića. Bio čovek predsednik Vlade, sad je predsednik Republike i njegovu imovinu ćemo prvo da ispitamo. Ali, onda ćemo da ispitamo imovinu njegovih političkih protivnika, koji kažu da je on diktator, da je on lažov, da je on lopov, da je on najveći kriminalac u istoriji Srbije, a te optužbe dolaze od ljudi poput Dragana Đilasa, poput Vuka Jeremića, poput Balše Božovića, poput ovih ljudi iz DS koji su se obogatili na narodnoj grbači mnogo više nego bilo ko ko je upravljao Srbijom otkad Srbija postoji kao samostalna država.Dakle, u tome je suština ovog predloga zakona. Ispitaćemo mi imovinu i Aleksandra Vučića, ali će onda morati Dragan Đilas da dokaže kako je to moguće da od plate gradonačelnika ostvarite bankarski račun od 619 miliona evra, da imate nekoliko kompanija. Kako je moguće da Vuk Jeremić primi od katarske ambasade u Berlinu na ime svoje tzv. nevladine organizacije 200.000 evra i da posle taj isti Vuk Jeremić kaže za Aleksandra Vučića da je lažov, da je kriminalac, da je lupež, da je baraba, da je ne znam ni ja šta. Da ispitamo imovinu Borisa Tadića, da ispitamo imovinu svih onih koji se nalaze na onoj drugoj strani.Ponavljam još jedanput, niste vi ti koji ste upropastili Srbiju. Možemo mi politički da se ne slažemo, ali niste vi ti koji ste upropastili Srbiju, nije vaša stranka sprovodila pljačkašku privatizaciju, niste vi trgovali sekundama na RTS-u, nemate vi ofšor kompanije, ja to znam. Ali, nemojte sebe da predstavljate kao neke mučenike kojima se tobože krše neka politička prava u Narodnoj skupštini. Ne krše se politička prava bilo kome. Na kraju krajeva, trenutno vas u ovoj sali ima mnogo više nego nas iz SNS. Imaćete pravo Imaćete pravo da govorite sve što želite.Ali, ja hoću da kažem građanima Srbije da se ovde radi o tome da je neko pokazao političku hrabrost, da se prvo na njegovom primeru ispita imovina koju poseduje, a onda ćemo da krenemo redom na sve ostale koji za tog čoveka, koji se zove Aleksandar Vučić, kažu da je najveći kriminalac u Srbiji, pa je jedan dan trgovac drogom, pa je drugi dan trgovac, nelegalni trgovac oružjem, pa mu je brat ovo, pa mu je tata ono, itd. Dakle, ispitaćemo prvo Aleksandra Vučića.Ako je pitanje pitanje ko će doći na udar ovog zakona, prvo dolazi na udar Aleksandar Vučić, ali će posle toga morati pod udar zakona da dođu svi oni koji su 5. oktobra 2000. godine po Beogradu šetali u pocepanim farmerkama i patikama, a onda su do 2012. godine postali moguli, postali najbogatiji ljudi, ne u Srbiji, u ovom delu Evrope. Ja mislim da samo oni ruski milijarderi, koji su se obogatili za vreme Borisa Jeljcina, mogu da se porede sa tajkunima koji su nastali u Srbiji posle 5. oktobra 2000. godine.

nije.Ovde se ne radi o bilo kakvom, da kažem, ličnom obračunu, ovde je pitanje da li će Srbija ikada imati institucije ili neće. Vi ste još jedanputa pokazali da vi ne znate šta su institucije, da ne znate kako se prave nezavisne institucije. Ima li nešto gore što neko ko predstavlja zakon može da kaže nego, prvo će ispitati, znači nije donet zakon, nije formirana jedinica poreske uprave koja će se time baviti, nije izabran rukovodilac, nisu izabrani ljudi, nisu obučeni, ali vi sa pozicija vlasti već kažete da će prvo biti ispitana imovina Aleksandra Vučića zato što on tako hoće.E, tamo vi sležete ramenima, vama je to normalno, meni nije. U tome se razlikujemo. Tamo gde onaj ko je politički najmoćniji u državi kaže – biće tako zato što ja hoću, tamo vladaju pojedinci, a nema institucija. Vaš nastavak, vi kažete – a posle kada utvrdimo da on nije imao takvo povećanje imovine, e onda će doći na udar naši politički protivnici.Ko ste vi da vi određujete šta će raditi državni organi Republike Srbije? Vi ste taj ko ima detalje o krivičnom postupku koji se vodi protiv Kosmajca. Odakle vam? Vi nemate mogućnost da imate, niste strana u postupku, niste deo tužilaštva, niste sudija. Odakle vam ta saznanja? Da niste jedan od advokata, da niste u pravnom timu Kosmajca? To je suština.Ne možete vi sa pozicija vlasti, sa pozicija režima određivati šta će neki. nazovi nezavisni organ u Srbiji da radi. Vi niste čak ni dovoljno politički mudri da kažete – ne znamo mi, evo da se izglasa zakon pa ćemo videti šta će biti. Nego, vi u toku načelne rasprave, vi već znate kojim će redom ko doći na udar zakona koji će možda biti ili ne biti izglasan.

a on to nije rekao sa pozicije vlasti, nego je to rekao kao građanin, da će on sam da se prijavi, što je moguće po Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije,

Kažite mi, koji element vlasti u tome prepoznajete? Koji element političke moći sem građanskog prava da sam sebe izložite primeni zakona?Nisam to rekao ja, to je rekao Aleksandar Vučić i to je njegovo neotuđivo pravo, da sam traži da se ispita njegova imovina. Zašto on to traži? Zato što ga optužuju, njega, njegovog brata, njegovog oca, njegovu majku da je to jedna mafijaška porodica i da se u toj porodici niko ničim ne bavi drugim sem što vrše raznorazna krivična dela.Da vas ne podsećam da su Aleksandra Vučića optuživali ovi iz ovog novog DOS-a, da je on znao da će biti bombardovana zgrada RTS-a 1999. godine, a njegova majka bila u toj zgradi na dan kada je zgrada bombardovana. Zbog toga je on rekao da hoće njegova imovina prva da se utvrdi, da bismo pokazali da su sa druge strane ljudi koji bezočno lažu i da su sa druge strane ljudi koji su od 2000. godine, pa i od 2007. godine sistematski upropastili ovu državu i obogatili se dok je narod ostajao bez posla, bez radnih mesta.Uporno

Ima ih, mere se na desetine i stotine kilometara. Je li bilo novih kliničkih centara za vreme Demokratske stranke? Nije. Da li ih sada ima? Ima ih. Da li ima novih škola? Da li ima novih bolnica? Da li ima na stotine hiljada novih radnih mesta? Da li imamo na desetine novih investicija svake godine? Ima li mesta u Srbiji, iole većeg mesta u koje nije došao neki investitor i zaposlio građane te opštine? Nema. Da li je toga bilo za vreme Demokratske stranke? Nije bilo. Postoji očigledna razlika.A ovo što je vezano za ovaj zakon, pa pravo je svakog čoveka da traži da se prvo na njega primeni zakon i naravno da će zakon biti primenjen kada se za to steknu uslovi, kada se obuče ljudi u Poreskoj upravi, kada se nabave softveri itd. Ali mi insistiramo, to je naše političko pravo, ne možete vi to nama pravo da osporite, mi tražimo da se prvo utvrdi imovina Aleksandra Vučića,

znamo kako su je stekli. Nisu je stekli na zakonit način. Jer ne može niko za nekoliko godina svoje javne funkcije da stekne 619.000.000 evra. Nema tog posla koji može na pošten način da se obavlja i da se čovek za tako kratko vreme obogati.

Kažete – Aleksandar Vučić je zatražio da prvo njegova imovina bude proverena, ali to nije uradio kao predsednik Republike, nego je uradio kao građanin Vučić i pitate se gde ja tu vidim obeležje moći.Da li je Aleksandar Vučić predsednik Republike Srbije? Jeste. Da li je predsednik najjače parlamentarne stranke koja ima apsolutnu vlast u Srbiji? Jeste. I vi tu nigde ne prepoznajete obeležja moći. Kažete – građanin Vučić. A gde je građanin Vučić to rekao? Je li to rekao u dnevnoj sobi, sobi, igrao karte sa prijateljima pa to rekao? Da nije bio na roštilju, možda isto sa prijateljima ili sa decom na Kosmaju, pa to šapnuo u neki žbun, pa se to na volšeban način našlo na svim televizijama u Srbiji? On je to rekao u svojstvu predsednika Republike Srbije. vi tvrdite da je on neka podvojena ličnost, pa sad treba da gledamo kada se obratio kao predsednik Republike, kada kao predsednik SNS-a, a kad se, bože moj, obratio kao običan građanin?Od kad to državne televizije, televizije sa nacionalnom frekvencijom prenose izjave običnih građana? Zar vi iz poslaničke grupe SNS, kad običan građanin izjavi, on želi da se neki zakon prvo na njega primeni, onda vi to redom ovde kao papagaji prenosite? Ne, nego prenosite reči predsednika Republike. I ako pričate o političkoj prošlosti šta je kad ko nekad tvrdio, tvrdio ovaj, tvrdio onaj, pa tvrdio je i Aleksandar Vučić da je Ivica Dačić ubio Ranka Panića i da će mu se osvetiti kad-tad, pa danas sedi sa njim u vlasti.

Nemojte uludo da gradimo, bolje podelite svima od tih para leteće automobile, pa ćemo leteti po toj nebeskoj Srbiji.